Отже, колеги, прошу зареєструватись і прошу взяти участь в реєстрації. Зареєстровано 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Дмитра Юрійовича Шпенова. І, колеги, хочу наголосити, що сьогодні дуже напружений порядок денний. Але перед тим хочу повідомити, що Управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США у відповідь на постійне зневажання Росією норм міжнародного права вводить нові санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. В опублікованому документі йдеться про цілий ряд осіб, причетних до розвідки, кібер- та пропагандистських операцій Росії, у тому числі проти злочинців, причетних до хіматаки з "Новачком" у Солсбері. Вітаємо послідовну і незмінну позицію Сполучених Штатів Америки на розширення та поглиблення санкцій проти путінської Росії, країни міжнародного терориста. Також, колеги, звернусь до вас з проханням. На Об'єднавчому Соборі 15 грудня, коли було проголошено українську помісну Православну Церкву, я мав розмову з Патріархом Філаретом. І він звернувся до мене як до Голови Верховної Ради України з проханням внести у порядок денний і розглянути два закони, які важливі для утвердження української церкви. Це Закон 5309, про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України або тимчасово окупувала частину території України. Це, колеги, визначення того, що є одна українська Православна Церква. І я, колеги, буду просити вас сьогодні підтримати цей закон, включити його у порядок денний і розглянути, підтримати українську Православну Церкву, підтримати Патріарха Філарета. Тому я дуже прошу всіх сконцентруватись і підтримати цей важливий проект закону. Другий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості), який спрощує перехід громад. І я дуже прошу теж усіх колег народних депутатів почути прохання Патріарха Філарета і підтримати цей закон. Два закони, які утверджують українську церкву. Два закони, які допоможуть українській церкві здобути ширшу прихильність і підтримку в Україні. І ці закони я буду пропонувати відразу після антирейдерського закону, який ми продовжуємо розглядати. Також, колеги, я хочу повідомити, під час нашої розмови з нашими союзниками ми проговорювали важливість проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення закупівлі продукції і робіт, і послуг оборонного призначення за імпорт. Я теж буду пропонувати включити його в порядок денний сесії для прийняття рішення і теж розраховую на підтримку усіх фракцій. І хочу повідомити, що на 16:00 в нас записаний блок аграрної політики. Скільки ми би не встигли розглянути законів до обіду, о четвертій годині за будь-яких обставин ми переходимо в блок питань аграрної політики. І серед переліку питань буде і продовження мораторію на продаж землі. Після обіду, з четвертої години, наголошую, за будь-яких обставин ми переходимо в блок аграрної політики і будемо розглядати питання продовження мораторію. Як я і обіцяв, усі закони, які були внесені в порядок денний. Колеги, зрозуміла логіка сьогоднішнього дня? Усі її підтримують? Всі підтримують, і це мудро. І не дамо ніяким силам сьогодні зірвати наше історичне засідання. Отже, колеги, розпочинаємо ранкове засідання пленарне Верховної Ради України. І я нагадую, що ми вчора завершили розгляд правок на правці 149. І зараз я буду продовжувати називати правки, і ми продовжуємо розгляд. Ще, колеги, одне повідомлення. Увага! Колеги, одне повідомлення ще, стосується Конституційного Суду. І я прошу уваги. Звернувся Конституційний Суд з проханням, щоб ми підтримали законопроект, де йдеться не про додаткове фінансування, а про перерозподіл фінансування в межах існуючого фінансування, щоб працівникам Апарату, секретаріату можна було в кінці року виплатити заробітну плату. І я теж на ваш розсуд поставлю пропозицію включити його в порядок денний сесії. А зараз я запрошую до слова автора правки 149 пана Івченка. Пане Вадим, ми завершили на вашій правці 149. Ви на ній наполягаєте? 149-а. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу, щоб ми сконцентрувалися, у нас буде голосування за досить важливий законопроект. Аграрії, і в тому числі їх представники - аграрні асоціації, вже рік чекають на прийняття даного законопроекту. Ми досить багато там врахували, в тому числі ми об'єднали реєстри, які діяли до 13-го року, з реєстрами, які діють після 13-го року. Ми зробили автоматичні фактично витяги. Ми зробили адміністративну, і в тому числі посилену, відповідальність нотаріусів. Ми дали кадастровим реєстраторам доступ в онлайн-режимі відомостей, щоб вони брали відомості, які містяться в реєстрі прав, а державним реєстраторам – до відомості ДЗК. Ми скасували необхідність обов'язкове отримання власниками та користувачами земельних ділянок паперових витягів про земельні ділянки, що фактично зробить дешевшим нотаріальні послуги. Ми надали можливість подавати заяви про внесення будь-якої інформації… 30 секунд, будь ласка. обов'язки для державних реєстраторів перевіряти не тільки відомості в Державному реєстрі речових прав, а відповідно в земельному кадастрі. Шановні колеги, давайте сконцентруємося. Чекають аграрії цей законопроект, але наразі я знаю, що з голосу хочуть вносити правки, які точно… Я вже давав 30 секунд. Вадим, я однаково. Візьміть по наступній правці. Я вже давав. Це буде нечесно. Я всім даю однаково. По наступній правці візьмете і зможете договорити. Добре? Будь ласка, Олег Іванович. Дякую, пане Вадиме. Щодо цієї правки, то вона була відхилена комітетом. Комітет вважає, що врахувати цю поправку недоцільно, адже тоді власник земельної ділянки не буде мати інформації, хто саме одержав інформацію про його земельні ділянки, але це його право вже передбачено законом. Хотів доповнити і пана Вадима Івченка, дійсно, дуже важливий законопроект, який чекають аграрії. Він комплексний, він відпрацьований, повторюю, з Мін'юстом, з Нотаріальною палатою, і обов'язково нам треба сьогодні його підтримати, тому що його чекають аграрії, його чекають всі ті, хто пов'язаний із сільською місцевістю, з аграрним бізнесом. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, Вадим? Вадим Івченко, ви на голосуванні наполягаєте? Ні, добре. Переходимо до наступної правки. 151-а, Івченко. Будь ласка. Шановні колеги, я ще раз хочу нагадати за важливість законопроекту і хочу сказати, що буде намагання протягнути уповноважених осіб, і це стосується досить, щоб всі розуміли, що це буде стосуватися досить великої кількості землі, зокрема невитребуваних паїв. Зокрема, вони під виглядом полегшення, скажімо, роботи державних нотаріусів з оформлення спадщини, через уповноважених осіб будуть намагатися протягнути інші речі, які точно не відповідають вимогам цього закону. Я прошу, щоб як він сьогодні іде, щоб ми голосували. Якщо будуть внесені правки з голосу, ті, які не відповідають сьогодні вимогам аграрних асоціацій, аграріїв і взагалі селу, щоб ми не голосували з такими правками за даний законопроект. Дякую. Дана редакція, яке є, вона чітко відпрацьована з усіма аграрними асоціаціями, з Нотаріальною палатою. Тут нема абсолютно ніяких правок, про які йде мова. І ми будемо голосувати, пане Вадиме, якраз ту редакцію, яка була проголосована в нас в комітеті, вона збалансована, і тому я хотів би всіх заспокоїти, сконцентруватися, послухати. Ми дійдемо до кінця і дійсно підтримаємо важливий законопроект, який всі чекають. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні, Вадим? Не наполягає. Наступна правка - 154-а, Івченко. Ні, не наполягає. 159-а, Мартовицький. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". У нас такі бувають дивні речі. Коли ми приймали цей законопроект у першому читанні, казали, що там підкоректуємо, внесемо поправки і вони будуть враховані. П'ятнадцять моїх поправок, із них тільки одна частково врахована. Це остання, 159 поправка, і вона націлена на те, щоби знизити фінансове навантаження на суб'єктів, які будуть приймати участь. Тому, шановний головуючий, я наполягаю на тому, щоб ви поставили на голосування і на підтвердження мою 159 поправку. Дякую. Шановний пане Артуре, поправка 159-а пропонує виключити із змін до статті 141 Закону України "Про Державний земельний кадастр" положень, які визначають розмір плати за надання кадастрових відомостей. Проте вказані відомості просто переносяться зі статті 38 цього ж закону. Це робиться тому, що в 2015 році вони були некоректно внесені у цю статтю, хоча предмет регулювання у неї зовсім інший, розмір плати законопроект не змінює. Тому логічно, що правка була відхилена комітетом. Дякую. Але ви маєте право наполягати. Дякую. Прошу депутатів визначитися шляхом голосування. За-34 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 162, народний депутат Пташник. Не наполягаєте. 163, народний депутат Пташник. Не наполягає.

Поправка номер 180. 179-а? 179-а. Прошу, народний депутат Пташник. Шановні колеги, я б хотіла поставити 179 поправку на підтвердження і закликати вас за неї не голосувати. Я хочу звернути увагу, що цим законопроектом пропонується автоматичне припинення обтяжень на нерухоме майно. Більше того… а якщо відповідно сплив строк у 5 років з моменту накладання цього обтяження. Більше того, незважаючи на те, що це автоматичне припинення, ще й пропонують зробити цю норму фактично заднім числом і пропонують саме в цій поправці зробити так, щоб вона набувала чинності з 1 січня (увага!) 2015 року, я не розумію, чим керувалися автори даної поправки, але я вбачаю, очевидно, механізми рейдерських схем у цій поправці. Тому я прошу її ставити на підтвердження і провалити її. Дякую.

прийшли до спільного знаменника. Стосовно цієї правки, я під стенограму її відкликаю, хоча можна поставити її на підтвердження і провалити. Давайте, підтверджується. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу шановних депутатів голосувати.

За-19 Рішення не прийнято. Ми завершили розгляд поправок. Я запрошую до слова зараз з місця. Будь ласка, народний депутат Іванчук.

Я дякую представнику комітету за роботу над поправками. Прошу вас, ще є виступ завершальний, прошу вас. Скільки вам часу потрібно, будь ласка?

вчора ми провели консультації щодо тексту законопроекту з народними депутатами, зокрема це пан Руслан Сидорович, Вадим Івченко, представники Міністерства юстиції. Є деякі положення законопроекту, які не підтримуються в сесійній залі. Ми вийшли на узгоджену редакцію законопроекту, я хотів би під стенограму озвучити необхідні зміни до законопроекту. Виключити із законопроекту нову редакцію абзацу 2 частини першої статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Тобто фактично враховується поправка 117 народного депутата Пташник. Мова йде про те, що ми виключаємо із законопроекту норму, яка говорить, що арешти та інші обтяження автоматично припиняються через 5 років. Виключити пункт 3 "Прикінцевих та перехідних положень" законопроекту, тобто фактично буде врахована поправка 180 народного депутата Пташник. Мова йде про те, що ми виключаємо із законопроекту норму, яка говорить, що всі зупинені заяви про реєстрацію прав автоматично відкликаються через 3 місяці. Були зауваження щодо документів, відповідно до яких має здійснюватися нотаріальне посвідчення правочинів. Були пропозиції виключити з переліку цих документів водійське посвідчення, посвідчення моряка і таке інше. Тому ми пропонуємо передбачену законопроектом нову редакцію частини третьої статті 43 про нотаріат викласти в такій редакції. Хочу зачитати під стенограму: "Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, тимчасове посвідчення громадянина У країни, посвідчення водія, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його змінює, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи. Не можуть, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів: посвідчення водія, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи." Ці всі положення – це діюча норма Закону України "Про Єдиний демографічний реєстр". Але щоб не було зловживань, ми узгоджуємо цю норму із Законом України "Про нотаріат". і четверте. Перенести строк набуття чинності змінами до Земельного кодексу України щодо електронних земельних торгів до 1 січня 2020 року. Власне, це була пропозиція Вадима Івченка. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту. Дякую, шановні колеги. І просив би вас підтримати цей важливий, комплексний законопроект, який чекають аграрії, який дійсно захистить наших аграріїв, наших селян від рейдерства. Дякую. До слова запрошується Іванчук Андрій Володимирович. Колеги, через кілька хвилин відбудеться голосування. Я прошу…

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, вам роздані поправки до законопроекту 8121. Я хотів би сказати, що наш обов'язок – зупинити рейдерство, яке на сьогоднішній день відбувається. Перше питання. Ми даємо скидки 50 відсотків для всіх соціально незахищених верств населення. Друге питання. Ми ліквідовуємо псевдоподаток один процент нотаріального збору. Третє питання. Ми ліквідовуємо всі комунальні підприємства, які здійснюють більше 90 процентів рейдерських захоплень. Це ми пообіцяли всі українському бізнесу. Під стенограму до законопроекту 8121 я повинен зачитати наступний текст.

і зазначається у посвідчувальному написі на свідоцтві"; доповнити новою частиною: "За бажанням особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, приватний нотаріус надає такій особі письмову довідку із зазначенням розміру плати, що справляється за вчинення відповідної нотаріальної дії; у підпункті 5 розділу І абзац абзац другий викласти: "у частині третій: абзац перший викласти: "Акредитованим суб'єктом може бути держане унітарне підприємство, у трудових відносинах з яким перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яке до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклало:";

підпункт 1 пункту 13 розділу І законопроекту викласти: "у частині першій статті 1: підпункт 8 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом: "учасник юридичної особи приватного права у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи, вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника в статутному капіталі відповідної юридичної особи, чи скасування такої вимоги". Абзац двадцятий вважати абзацом тринадцятим; абзац шостий пункту 14 викласти: "Акредитованим суб'єктом може бути державне унітарне підприємство, у трудових відносинах з яким перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яке до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклало"; розділ І законопроекту

У пункті 3 статті 3: підпункти "а", "б" і "д" після слів "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" доповнити: "і не більше 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у підпункті "у": після слів "методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів" доповнити

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; діти, діти-сироти, діти і переселені, в складних життєвих обставинах; внутрішньо переміщені особи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту". Особи, зазначені в другій частині цієї статті, сплачують державне мито, якщо вони не віднесені до осіб, передбачених в частині першій цієї статті". Пункт 1 розділ ІІ законопроекту викласти: "Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування"; розділ ІІ після пункту 1 доповнити новим пунктом: "У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту… "Перехідні положення" Конституції дія Указу Президента від 10 липня 1998 року 762/98"; у пункті 7 розділ ІІ: абзац після підпункту 2 доповнити новим підпунктом: чинності цим Законом для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у акредитованих суб'єктів державної реєстрації - юридичних осіб публічного права, створених розпорядчими актами місцевого самоврядування". Все, що зараз відбувається в українському парламенті… Я зачитав те, що ми повинні зробити для українського суспільства, для українського бізнесу, фермерів і українських громадян. А коли мені зараз депутати приходять в залі і кажуть, а тут нотаріуси нам дзвонять, і ми будемо захищати наших приватних нотаріусів… Не нотаріусів… (Шум у залі)

Ви, будь ласка, нам поясніть, Олег Іванович, ми пройшли правки, як ми маємо голосувати? Будь ласка, 3 хвилини, ви поясніть залові. І, колеги, ми через кілька хвилин будемо заходити в голосування. Я прошу всіх заходити в зал. Шановні колеги, це питання не було предметом розгляду на комітеті. Крім того, хотів би зазначити, що воно доволі дискусійне, є дуже багато зауважень до цих положень від народних депутатів, від Нотаріальної палати. будь-якому випадку це не відноситься до компетенції аграрного комітету. На мій погляд, у парламенті зареєстрований законопроект 9311, який містить багато цих положень. То на мою думку і на думку більшості членів аграрного комітету, краще якраз розглядати ці положення саме в цьому законопроекті. Тому я просив би, Андрій Володимирович, поставити вас на голосування законопроект саме в редакції комітету із тими правками, які зачитав під стенограму. Дякую. Які зачитав я, народний депутат Кулініч, голова земельного підкомітету, під стенограму. Отже, колеги, давайте на завершення ми, давайте по хвилині по фракціях і переходимо до голосування. Я дам, я кожній фракції дам по хвилині перед голосуванням, щоб ми змогли цю ситуацію врегулювати. Отже, колеги, наголошую, зараз по хвилині від фракцій. Ми на будь-якому етапі можемо це зробити, а потім переходимо до голосування. Від "Блоку Петра Порошенка"? Ще не визначили, хто буде виступати. Від "Народного фронту"? Іванчук, одна хвилина. Потім від "Самопомочі" – Сидорович, від "Батьківщини"… Визначте між собою. Будь ласка, Іванчук, одна хвилина. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Фракція "Народний фронт" наполягає на ліквідації державних комунальних підприємств, які за останній рік здійснили більше 90 відсотків всіх рейдерських захоплень і атак в Україні. Це офіційна статистика Міністерства юстиції. Шановні друзі, давайте будемо чесними, без ліквідації державних комунальних підприємств, які здійснили це все рейдерство і себе дискредитували, "Народний фронт" не буде підтримувати даний законопроект. Будь ласка, від "Самопомочі" Сидорович. Від "Батьківщини" визначтесь, хто буде. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, я вас дуже прошу, давайте ми не будемо перетворювати український парламент на цирк. Зі всією повагою до всіх присутніх, але немає такої форми, коли до другого читання після того, коли пропрацював комітет, після того, коли я вчора разом з представниками Міністерства юстиції, разом з представниками суб'єктів законодавчої ініціативи відпрацювали, власне, таблицю до другого читання, яка є узгоджена профільним комітетом, на яку є написаний висновок Головного юридичного управління, речі, які були зачитані головою економічного комітету з трибуни, не мають жодного відношення до законопроекту, який нам пропонують проголосувати. Це є елементи законопроекту 9311, який ще належить парламенту розглянути до першого читання. Давайте ми не будемо топтатися по Регламенту і будемо голосувати ті документи, які є пропрацьовані усією сесійною залою, які є погоджені так само і з Міністерством юстиції вчора, і таким чином будемо виходити на ту редакцію… 30 секунд. Сергій Соболєв, будь ласка. СИДОРОВИЧ Р.М. І таким чином будемо виходити на ту редакцію законопроекту, яка відповідає відповідно професійній спільноті, аграрній спільноті, позиції Нотаріальної палати України і усіх тих, які потратили Будь ласка, всі виступили, так? С.В. Шановні колеги! Сергій Соболєв, фракція "Батьківщина". Наша позиція є наступна. Відповідний аграрний комітет протягом довгого часу відпрацював всі ключові поправки, як були зачитані головою підкомітету. Ми підтримуємо ці поправки, які вчора були відпрацьовані, наскільки нам зрозуміло, і з урядом, і з представниками всіх фракцій. Всі інші поправки можуть внести в якості законодавчої ініціативи наші колеги. Ми їх будемо розглядати. Але ми не маємо права на друге читання в процедурі, коли завершилось обговорення, ставити будь-які інші поправки. Це протирічить Регламенту і це направлено на зірвання реально законопроекту, який бореться з рейдерством. Саме тому наша позиція: ми підтримуємо позицію комітету профільного, голосуємо, всі інші поправки віднесіть на інші законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ще просить хвилину, двічі було посилання на міністра юстиції. Будь ласка, хвилина Петренку. І прошу всіх заходити в зал. Шановні колеги, що зараз відбувається в залі? Зараз відбувається ситуація, коли, підтримуючи інтереси групки приватних нотаріусів, ми зриваємо три ключові пропозиції, які стосуються мільйонів українських громадян. Перше. Це пільги по сплаті державного мита для атошників, для переселенців і для наших малозабезпечених громадян – 50 відсотків. Друге. Це скасування псевдоподатку в 1 відсоток, який 20 років приватні нотаріуси з кожної угоди беруть з українців собі в кишені і не платять податків з цього. Третє. Це прибирання у КП повноважень щодо реєстрації бізнесу і нерухомості, де найбільше рейдерство по всій країні. І саме цікаве, що зараз під такими хорошими гаслами колеги з різних фракцій хочуть замилити очі і сказати, що цей антирейдерський закон не потребує таких поправок. Але я розумію, що нам треба провести цей закон. Я поговорив в проконсультувався з Андрієм Іванчуком. Є наступна пропозиція. Ми пропонуємо, щоб з тих пропозицій, які були озвучені Іванчуком під стенограму, о'кей, ми прибираємо всі ті положення, які стосуються пільг по нотаріату і скасуванню 1 відсотку псевдоподатку. Але заложіть хоча б прибирання функції реєстрації у комунальних підприємств, там найбільше рейдерства. Це фактично суть, яка стосується даного антирейдерського закону. Це вимога бізнесу. Це обіцянка Президента українському бізнесу, українським громадянам, яка була здійснена 3 тижні тому назад. Прошу підтримати під стенограму те, що було озвучено Іванчуком тільки в частині ліквідації повноважень комунальних підприємств по реєстрації бізнесу нерухомості. Хоча б це підтримайте. Колеги, увага! У нас є представник комітету. Що представник комітету запропонує, так ми і будемо голосувати. І немає іншого механізму. Колеги, я дуже вас прошу сконцентруватись, у нас виникла дискусія, з якої ми маємо найти вихід, який зможе зал об'єднати. Тому я прошу, Олегу Івановичу, ще раз – озвучив міністр пропозицію одну скажіть, чи ви її підтримуєте. 3 хвилини. Будь ласка, Олег Іванович. я прошу поставити цей законопроект саме в редакції комітету з тими правками, які я озвучив під стенограму, які враховані під час роботи робочої групи були вчора, я їх озвучив. Якщо є необхідність ті правки, які вніс народний депутат Іванчук з голосу, можете поставити їх окремо на голосування. Але цей текст, який напрацьований комітетом, він збалансований. Я хочу, щоб ви поставили саме в редакції комітету, яку підтримують більшість народних депутатів. Пане голово комітету, Бакуменко, я запрошую вас до слова. Будь ласка, ще голова комітету хай нам скаже свою позицію. Олегу Івановичу, дайте можливість голові комітету. 3 хвилини, голова комітету Бакуменко. прошу увагу народних депутатів. Законопроект, який розроблявся півтора року разом з усіма асоціаціями, експертами, голова підкомітету доповів цей законопроект. Вчора робоча група разом з народними депутатами, заступником міністра юстиції працювала ті правки, які сьогодні зачитав народний депутат Кулініч від комітету і ці правки під стенограму. Все інше не є нормами цього закону. Все. Це рішення комітету. Прошу голосувати так, як прийняв комітет. Отже, голова комітету висловив свою позицію, колеги. Таким чином, ми можемо переходити до прийняття рішення. Отже, колеги, я хочу всім повідомити, що ми завершили обговорення проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (8121). І ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Я прошу секретаріат Верховної Ради України запросити усіх депутатів в зал. І, колеги, я звернусь до мажоритарників. Ми вирішимо усі проблеми, але в нас стоять історичні закони, історичні, які поза нами, які вище від нас, колеги. Потім буде перерва, я обіцяю, ми зберемося з вами і проговоримо. Я звертаюсь зараз до мажоритарників. Колеги, в нас більше інших шансів не буде. Я звертаюсь до всіх зараз взяти участь в голосуванні.

Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Тільки колеги, увага! Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я вам скажу, у нас є певні в залі непорозуміння,

Регламенту зможу взяти невелику перерву. Колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Перше голосування буде рейтингове, І ще раз наголошую, так як сказав комітет, колеги, в редакції, як доповідав голова комітету і Кулініч. Перше буде рейтингове голосування. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я, колеги, ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (№ 8121). Наголошую, це є рейтингове голосування в редакції комітету. Прошу голосувати, прошу підтримати

позафракційні – 12. Колеги, я хочу зробити повідомлення. До мене в президію надійшла заява про перерву від двох фракцій. Колеги, увага! Ну, тут є бажаючі завалити цей закон? Навіщо? Моє завдання як Голови Верховної Ради України – не дати його завалити. Хіба є бажаючі його завалити – немає. Отже…

Колеги, увага! Є пропозиція - ще по хвилині від фракцій. Потребує остаточний варіант обговорення. Тому я прошу, колеги, я прошу ще раз. По хвилині від фракцій, продовжуємо обговорення.

Від "Народного фронту" Іванчук, 1 хвилина. Іванчук! 1 хвилина від "Народного фронту". Потім? Сидорович. Добре. народні депутати! Шановні народні депутати, давайте пропозицію одну розглянемо. Я думаю, що вона об'єднає зал. Давайте голосувати за даний законопроект в редакції, яку запропонував нам комітет, з одним зауваженням те, що я зачитав під стенограму. Ми ліквідовуємо комунальні підприємства, які здійснюють не держреєстрацію, а здійснюють рейдерство. І це весь зал, кожна фракція, кожна депутатська група, дуже добре знає. Тому я прошу, давайте об'єднаємося, давайте тільки з одним - ліквідацією комунальних підприємств, які здійснюють рейдерство, а не держреєстрацію, - і голосуємо в редакції комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Самопомочі" Сидорович, будь ласка. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, я вас дуже прошу одну просту річ. Зараз я вам гарантую, наше засідання в цю хвилину дивляться тисячі і десятки тисяч, можливо, сотні тисяч людей. Питання, яке ми зараз розглядаємо, воно надзвичайно важливе для людей, які живуть на селі і для яких питання землі є дуже важливим. Півтора року працювалося над цією таблицею. День за днем, пункт за пунктом ми ці речі продискутовували, проговорювали, включно до вчорашнього дня. І на сьогоднішній день нам з голосу пропонують проголосувати якісь речі це абсолютно є неприйнятно. Але, коли ми говоримо про комунальні підприємства, то потрібно бути чесним і послідовним до кінця. Найбільша проблема є у філіях комунальних підприємств, це вони є найактивнішими рейдерами. Філії комунальних підприємств, які створені постановою Кабінету Міністрів, не законом, а постановою Кабінету Міністрів, вони ліквідовуються в 6 секунд. середу, на наступному засіданні Кабінету Міністрів, можна ліквідувати філії комунальних підприємств, створені постановою Кабінету Міністрів. І я завтра на "годині запитань до Уряду", передам номер постанови Кабміну, яку потрібно відмінити. Тому голосуємо той законопроект, який є пропрацьований. По тій таблиці, яка є вже давно роздана, по якій є висновок Головного юридичного управління. І, накінець, даємо людям ту юридичну гарантію захисту їхніх прав на землю, яку вони вже давно заслужили. Дякую.

ми 2 роки працювали. Працювали в комітеті, працювали з профільними асоціаціями, з Нотаріальною палатою, з Міністерством юстиції, з Мінагрополітики, було достатньо часу для того, щоб внести всі поправки. У нас було друге читання, воно було достатньо довгий час, ми розглядали цей законопроект у другому читанні, ми витримали всі регламентні норми. Цей законопроект чекають як закон всі аграрії, тому що він дійсно захистить їх від рейдерських схем і від рейдерських нападів. Я прошу, щоб ті фракції, які не голосують, пояснили свою позицію, щоб люди знали, чого ви не голосуєте, чому така позиція. Тут не може бути ніяких інших моментів. Чогось не голосують мажоритарники, я не розумію, поясніть це. Це дуже важливий законопроект. Ми не можемо зривати таке важливе голосування з незрозумілих причин. Тому обов'язково прошу поставити якраз в редакції комітету, який напрацьований, який відпрацьований з Нотаріальною палатою і з асоціаціями профільними, і підтримати, і проголосувати, тому що його дійсно чекають аграрії. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Олег Іванович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Важливий антирейдерський законопроект, який валить президентська фракція. Чому вони це валять? Тому що влада підтримує рейдерів, всі захоплення майна, землі, які відбуваються в Україні, відбуваються під прикриттям влади. І позиція президентської фракції, які не голосують за важливий антирейдерський законопроект, підтверджує, що рейдерів в Україні "кришує" влада. Вони хочуть забрати в українських селян землю, майно, майбутнє і перспективу. Валять ті закони, які повернуть селянам впевненість, можливість захистити на рівні закону своє майно. Тому ми вимагаємо від президентської фракції не підтримувати рейдерів, не "кришувати" беспрєдєл, не "кришувати", коли граблять людей в Україні, а проголосувати за закон, який дасть можливість захистити українських громадян, їхнє майно і їхню можливість наших людей працювати в рідній країні. Не кожному пощастило бути при владі, як вам, 30 секунд, Будь ласка. ЛЯШКО О.В. Так використовуйте цю владу, яку ще вам не на довго осталось, для того, щоб захистити людей, а не дограблювать. Землю хочуть забрать, "Центренерго" забрать, у селян можливості працювати забрать, у робітників хочете забрать. Все хочете забрать собі. Ми не дамо вам грабити людей. Голосуйте за закон, паразити! від "Батьківщини" Сергій Соболєв. Шановні колеги! Сергій Соболєв, фракція "Батьківщина". Давайте розберемося без емоцій, що зараз відбувається. За півтора роки, проаналізувавши всі рейдерські схеми, які творили реєстратори державні, комунальні, будь-які інші, комітет виявив цю схему і зробив все можливе, щоб це зупинити, коли перехід права власності відбувався за одну хвилину, а далі роками власники пробували відстояти своє право, в тому числі на землю. Наша пропозиція. Оскільки всі правки підготовлені, вони чудово підготовлені в редакції комітету, ми голосуємо за редакцію комітету. Якщо є питання до комунальних підприємств, будь ласка, проаналізуйте цю роботу комунальних підприємств, подайте відповідний законопроект. Але що нас лякає? Щоб не сталося так, що замінять схеми комунальних підприємств… …єдиною вертикаллю державних таких самих рейдерських схем. Саме тому, щоб уникнути цієї ситуації, наша пропозиція. Те, що треба врегулювати постановою Кабміну, про що кажуть наші колеги із "Самопомочі", у Кабміну є можливість врегулювати. Всі інші норми вносьте як проект змін до закону, і нічого з голосу ми голосувати не будемо. Позиція: підтримати позицію комітету профільного. Це єдиний можливий зараз варіант. Дякую. Колеги, увага! Я ще раз вам повідомляю і наголошую з трибуни Верховної Ради України. Я ставлю на голосування в редакції комітету. Тільки так, як запропонував голова комітету і доповідач. І тільки так ставиться на голосування. Колеги, я ще раз проведу рейтингове голосування. Можливо, не всі правильно зрозуміли. І, колеги, хочу повідомити, що в нас після цього голосування буде перерва на півгодини, бо з такою відповідною заявою звернувся "Опозиційний блок" і "Відродження". А ви слухайте уважно! Я сказав, після голосування буде. Ви слухайте уважно голову – менше будете кричати з місця. І тому, колеги, ми зможемо зібратися, ми зможемо проговорити ці питання, але зараз давайте не будемо "завалювати" закон, над яким працював комітет, півтора року працював комітет. Це нечесно, несправедливо, це нічого не змінить. Давайте цей закон зараз приймемо, я оголошу перерву, бо вона і так буде, і ми зберемося, і я обіцяю вам, я зроблю все можливе, щоб владнати цю проблему, колеги. Так не може бути! В нас сьогодні стоять питання історичної ваги. Так не може бути, що ми їх поставимо під ризик. Колеги, є таке розуміння, є підтримка така? Голосуємо – і півгодини перерви. Отже, колеги, я ставлю на рейтингове голосування. Рейтингове голосування – проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (в редакції комітету) (8121). Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Рейтингове голосування. Голосуємо!

По фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 40, "Народний фронт" – 58, "Опозиційний блок" – 2, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 7, "Партія "Відродження" – 7, позафракційні – 21. Колеги, в мене нема іншого варіанту, як входити в голосування, в мене нема інших опцій. Ми не можемо оголосити перерву, поки не завершили розгляд. Немає такої опції, тільки після завершення розгляду, колеги. І немає в мене іншої можливості, тільки після розгляду. Повторне друге, колеги, можливо, повторне друге підтримаєте. Подумайте. Повторне друге, о'кей? Колеги, колеги, я вам пояснюю, перед голосуванням не можна робити перерву, нема такої опції. Її можна після голосування оголосити. Не може бути перерви до голосування, завершується розгляд, а потім перерва, спитайтесь Віктора Пинзеника, він вам пояснить більш детально. Хоча би будь-що, хоча би на повторне друге. Я обіцяю, що відразу після голосування ми йдемо на перерву. І я особисто, Голова Верховної Ради, займусь тим, щоб проблему вирішити, я про неї щойно почув в залі, я не знав про цю проблему. Але давайте проголосуємо, колеги, ну, я не є член аграрного комітету, але люди, які працювали, вони півтора роки поклали своїх зусиль, своєї енергії, ну, не можуть вони стати заручниками політичних непорозумінь. Я прошу, колеги, проголосувати, і я оголошую перерву після того.

я поставлю на рейтингове голосування пропозицію, яка прозвучала, на повторне друге читання. Можливо, вона, колеги, вона виконає вашу позицію – ні за що не голосувати. Отже, я ставлю на рейтингове голосування, це є рейтингове голосування, я маю право проводити їх. Хто за те, щоб проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо протидії рейдерству ми підтримали на повторне друге читання, тобто відправили в комітет на повторне друге читання, хто підтримує дану позицію, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, дивіться. Увага! Зараз я буду діяти так, як передбачає Регламент. Спочатку поставлю в другому читанні і в цілому, а потім, якщо не пройде, відразу поставлю на повторне друге читання, щоб було чесно, щоб всі розуміли позицію. Так передбачає Регламент – послідовність позицій. Колеги, прошу всіх зайняти свої місця. прошу приготуватися до голосування. Давайте хоча би на повторне друге, колеги. Хоча би так зробимо, щоб не завалити закон. А потім, я обіцяю: а) я оголошую перерву; б) я самостійно буду займатися тим, щоб вирішити цю проблему, яка збурила зал. Зразу після голосування. Давайте проголосуємо просто. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Займіть всі робочі місця. Я ставлю на голосування першу позицію. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (№ 8121) в редакції комітету, як запропонував комітет, в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Голосуємо. Давайте підтримаємо, колеги. Підтримуємо! Голосуємо.

Наступна пропозиція. Колеги, наступна. Давайте об'єднаємося, щоб ми не завалили закон. Так вони обіцяли, і так і голосують. Наступна. Щоб проект Закону 8121 ми направили в комітет на повторне друге читання. Давайте всі проголосуємо. Давайте підтримаєм, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Давайте об'єднаємося. Це компромісна позиція. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо! Підтримайте, колеги. За-209 Отже, колеги, зараз у мене дві опції: одна – повернутись до голосування, друга – оголосити закон відхилений. Перерви не може бути до голосування.

повторюю, буде повернення і повторне друге. Тобто я буду ставити на голосування повернутись до голосування за повторне друге. Прошу показати по фракціях. Отже, колеги, мені здається, ми можемо. Я ще раз говорю, повторне друге. Я поставлю перше голосування. Будь ласка, одна хвилина, Кулініч. Я знаю. Кулініч, одна хвилина і прошу зайняти робочі місця. 11:01:17 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, ми просто зараз завалимо законопроект. Я прошу, дайте ще раз всім фракціям, хай вони висловляться, хай скажуть свою позицію, чому вони не голосують, дайте позафракційним депутатам. Ми не можемо на повторне друге, ми не можемо, тому що ми просто завалимо цей законопроект. У нас є інший законопроект, який розглядається в іншому комітеті. І всі ці норми можна розглядати саме там. Тому не треба плутати одне з іншим, давайте не будемо провалювати два роки роботи асоціацій, Мін'юсту, Нотаріальної палати, народних депутатів. Тому, будь ласка, дайте ще всім від фракцій по хвилині, хай висловлять свою позицію. Хай люди знають, чому не голосуються важливі законопроекти, які важливі для селян і для аграрного сектору. Дякую.

І зараз ми знову, ряд депутатів не голосують не закон, не за це, а не голосують за те, що інша справа. Я прошу всіх, проголосуйте, будь ласка. Если не хочете голосувати "за"… в цілому, на друге повторне читання, хоч так проголосуйте. По-перше, Андрію, прошу вас ще раз повернутися. Коли нема голосів за те, то хоча б на повторне друге читання, бо ми утратимо закон. Прошу вас всіх, звертаюся від всіх аграріїв, проголосуйте. Це ні для кого, це для людей. зараз я поставлю на повернення, хлопці. Ви розумієте, той закон, це не для уряду і не бюджетного комітету, це для українських і селян, для українських аграріїв. Чому він має бути заручником, я цього не розумію. Я не розумію цього, колеги. Отже, я зараз поставлю пропозицію повернутися. Я прошу всіх змобілізуватися і зайняти робочі місця. Зараз за повернення, а там розберемося. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду антирейдерського Закону 8121.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от насправді я хочу сказати, що ми стоїмо в залі і вирішуємо багато своїх питань: хтось за бюджет, хтось за соцеконом, але ж ми з вами представники народу. Ми з вами повертаємося в свої регіони, ми з вами повертаємося в свої округи, хіба півтора роки ми не приводили на press-point людей, в яких стріляють, в яких жен катують, у яких забирають майно і підприємства? Це не тільки питання аграрного комплексу - це питання всіх тих, хто мають сьогодні майно і хто буде реєструвати як рухоме, так і нерухоме майно. Але в більшості це аграрний комітет і аграрні питання, і це поводження безпосередньо з людьми, які мають пайові землі. Колеги, я дуже прошу, давайте, ми не можемо переривати зараз питання цього закону, давайте ми проголосуємо. А людям я раджу: дивіться, будь ласка, як голосують партії і фракції і хто зриває це голосування. І зробіть правильний вибір на наступних виборах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, перше голосування - за повернення. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Я ще раз вам наголошую, що після голосування я оголошу перерву і особисто буду займатись вирішення цієї проблеми. Не може бути питання аграрної політики заручником зовсім іншої, зовсім іншої проблеми, яка є в залі. Так не може бути. Отже, колеги, перше голосування. Я ставлю повернутись до розгляду антирейдерського Закону 8121. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, ми повернулися. Тепер у мене є прохання. В залі є голоси. Колеги, я наголошую ще раз, почуйте мене. Ми не можемо оголосити перерву до закінчення розгляду. Хтось хоче уточнень і спеціальних інструкцій – є Віктор Пинзеник, підійдіть, спитайте в нього. У мене, колеги, є прохання: давайте ми приймемо - і тут же буде перерва. Ну, колеги, не вплине ні на уряд, ні на кого те, що ви завалите аграрний закон. Це не вплине на тих, хто займається цією проблемою, це ніяким чином не вплине. Я дуже прошу. Я знову поставлю, як передбачає Регламент, повторне друге. Якщо не пройде – на повторне друге. Отже, прошу приготуватись до голосування. Першим я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закон антирейдерський 8121 ми проголосували в другому читанні та в цілому в редакції комітету, так, як звернувся голова комітету Бакуменко. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Підтримуємо, колеги, в цілому. Підтримуємо! Це в цілому. Перше в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати. За-208 І друга, колеги, об'єднуюча. На повторне друге читання, так? Це чесно, це справедливо, колеги. Отже, проект Закону 8121 на повторне друге читання в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, злагоджено. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги, як домовлялись. Підтримуємо. За-235 Рішення прийнято. І зараз я хочу вам повідомити, що дві фракції подали заяву на реальну перерву, не виступ, і тому зараз я оголошую перерву до… "Опозиційний блок" і "Відродження" – ті, що бояться сьогоднішнього дня історичного. І, колеги, я оголошую до 11:27 перерву на 30 хвилин. І зараз займуся цим питанням, про яке ми домовлялись. Об 11:27 всіх прошу бути в залі, колеги. Історичний день, історичне голосування. Прошу всіх бути в залі.

після оголошення перерви надається слово для виступу Новинському 3 хвилини. Будь ласка. Шановний український народе! Шановний український парламенте! Сьогодні безпрецедентний в історії парламентаризму день, коли до порядку денного в обхід всіх конституційних процедур і Регламенту буде поставлено кілька резонансних законопроектів, з яких не досягнуто суспільної згоди і які вже викликали конфлікти в суспільстві. Це антицерковні законопроекти, спрямовані на знищення канонічної Української Православної Церкви. Законопроект 4511 передбачає особливу процедуру реєстрації релігійних організацій та процедуру погодження кандидатур священиків української церкви з виконавчою владою. Це дискримінація і відверті методи більшовицькі зразка 30-х років минулого сторіччя. Законопроект 4128 передбачає зміну статуту релігійної громади незначною незначною кількістю голосів її членів, перехід до інших конфесій, що фактично легалізують рейдерство храмів та церковної власності на користь провладної церкви. Ви готуєте захоплення храмів Української Православної Церкви. Законопроект 5309 про насильницьке перейменування нашої Української Православної Церкви, канонічної. Автори законопроекту аргументують прямою загрозою поширення деструктивної пропаганди з використанням релігійного чинника з боку держави-агресора. Ніяких підтверджуючих фактів не наводиться. Ми вважаємо, що Президент Порошенко перетворив питання створення церкви елементом своєї власної передвиборчої технології. Він свідомо розпалює міжконфесійну ворожнечу. Конституція України, Закон про релігійні організації гарантують, що права і свободи совісті можуть бути обмежені тільки охороною порядку, моралі і захисту прав людей. (Шум у залі) Чинне законодавство вже достатньо регулює відповідальність громадян за правопорушення. Стаття 35 Конституції гарантує громадянам свободу совісті та віросповідання. Церква, релігійні організації гарантовано відокремлені від держави. Партія "Опозиційний блок" буде всіма законними способами захищати кожного священика, кожного віруючого, кожен храм. Андрій Володимирович, хочу вам нагадати, що згідно Регламенту, якщо поставлено в порядок денний на утреннем заседании, ви можете рассматривать ці законопроекти тільки на вечірньому засіданні. Не порушуйте Регламент.

зміни до цих законопроектів. Тому не порушуйте Регламент, не приймайте ці законопроекти, антицерковні, в цілому. Шановні депутати, прекратите заниматься предвыборной кампанией Петра Порошенко, ему осталось немного. Дякую за виступ. Я, справді, сьогодні… Наголошую, увага! Я сьогодні, справді, запропонував в порядок денний сесії два законопроекти. 5309 я запропонував включити в порядок денний для прийняття рішення. І я вважаю, колеги, я вважаю, це є історичний законопроект, який передбачає, що церква, яка має центр в країні-агресорі, має носити назву тієї країни. Це закономірний шлях і закономірний розвиток будь-якої церкви. Не може бути спекуляцій з приводу того, що церква, яка освячує зброю вбивць українців, буде носити ім'я "українська". І це є логічний і правильний хід, я вважаю цей законопроект історичним. І я, на прохання Патріарха Філарета, поставив сьогодні його включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Він називається: "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, культурний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України або тимчасово окупувала частину території України. І я вважаю, що цей закон підтримає весь український парламент, всі українці і патріоти, які є в цьому парламенті. Але, дивна річ, перед тим, як перейти до розгляду цього законопроекту, виникають якісь інші дискусії. Мені починає видаватись, колеги, що це якась спецоперація, що під час історичних рішень питання меркантильні переважають над питаннями історичними. Український парламент розпочав цей шлях. Я хочу нагадати, в червні 16-го року, власне, український парламент прийняв звернення до Всесвятійшого Патріарха Варфоломія з проханням надання Томосу. Ми зараз за крок до отримання Томосу – подією, колеги, яка є поза нами, яка є вище від нас. І я не уявляю, як можна технічні проблеми, які виникли в бюджетному у комітеті, ставити вище від історичних подій. Я завжди, коли ми розпочинали сесію, я говорив про відповідальність, відповідальність нашої місії, того, що ми знаходимося в історичний період в українському парламенті. І, колеги, я звертаюся до усіх народних депутатів. Я провів розмови і з Президентом, Прем'єр-міністром, щоб це питання було вирішено. Наскільки мені відомо, бюджетний комітет здатний його вирішити, це питання. Але в мене до вас є велике прохання: не ставте під ризик історичні питання української держави, не вносіть своє ім'я ганьбою в сторінки української історії. Я прошу, колеги, зараз всіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я хочу наголосити: зараз ми будемо мати розділ "Включення в порядок денний сесії". Першим питанням пропонується включити в порядок денний сесії питання, яке піднімав на Погоджувальній раді голова Комітету з питань освіти і науки Олександр Співаковський. Це питання щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти. Це законопроект, який передбачає фінансування закладів харчування і харчування наших дітей. Які в кого можуть бути перепони проти цього законопроекту? Наступний. Пропонується включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону 5309, який визначає, що в Україні є одна Українська Православна Церква. я, колеги, переконаний, що всі мають бути на робочих місцях і голосувати за цю пропозицію. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. І, колеги, я вірю і сподіваюсь, що ми зараз зможемо ці питання включити в порядок денний. Наступне – 9406. Чотири питання пропонується включити в порядок денний. Чотири голосування. Поміж них і історичні голосування. І тому я дуже прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал і приготуватися до голосування.

І також я поставлю на включення проект Закону (9395) про Конституційний Суд, про який я вже говорив. Наголошую ще раз, це розподіл в межах фінансування Конституційного Суду, колеги. Я звертаюся до тих, хто не голосували. Проект Закону про внесення змін до додатку номер 3 Закону України про Державний бюджет України щодо Конституційного суду. Це законопроект депутатський, Карпунцова, він передбачає розподіл фінансів всередині того кошторису, який був виділений для суду, він передбачає не виділення нових коштів, а лишень можливість заплатити секретаріату і заплатити працівникам Апарату Конституційного Суду заробітну плату в кінці року. Колеги, зараз я буду кожен з них ставити на голосування. І я переконаний, колеги, я глибоко переконаний, що ніхто не поставить під сумнів історичне рішення. Я звертаюся до мажоритарників, я звертаюся до своїх колег, пане Ярослав, пане Ярослав Дубневич, пане Ярослав Дубневич, Дубневич Ярослав, Ярослав, я звертаюся і до вас: підтримайте церковні закони. Це питання поза нами, це питання вище нас, воно не може стати розмінною монетою, не може. Я прошу вас, колеги!

Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування.

Колеги, добре, тоді я поставлю тільки Співаковського законопроект. Тільки харчування дітей, тільки його, харчування дітей, так прийметься? Колеги, так прийметься, тільки Співаковського, харчування дітей, щоб ми до обіду його розглянули? Отже, давайте спробуємо, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти (9425), включити в порядок денний для прийняття рішення зараз, щоб ми змогли перейти в нього. Освітній закон, давайте навколо нього об'єднаємося. Колеги, займіть робочі місця. Отже, я ставлю зараз тільки освітній закон, тільки харчування дітей в школах, тільки його, інші зараз ставити не буду. Інші Отже, хто підтримує включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 9425 "Про освіту", прошу проголосувати, прошу підтримати. Тільки освіту. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я наголошую, я сказав, зараз тільки освіту, а потім перерва, більше жодних інших голосувань, тільки харчування дітей. Перерва о 12 годині. Отже, я ще раз ставлю пропозицію включення у порядок денний сесії для прийняття рішення зараз проекту Закону про освіту, харчування дітей (9425). Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Голосуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення зараз. Прошу голосувати, прошу підтримати! Голосуємо, колеги. Підтримаємо дітей, підтримаємо дітей! Голосуємо!

Колеги, я поясню свою логіку. Зараз 11.52. Ми включимо у порядок денний, почнемо його розгляд, не завершимо – потім буде перерва, і після перерви завершимо. 8 хвилин, щоб ми змогли розпочати розгляд. це розумна пропозиція. Через 8 хвилин я оголошу перерву, передбачену законом, через 8 хвилин. В мене немає іншої опції. Я прошу вас підтримати, колеги! Голосувати будемо після перерви, після 12:30 буде саме голосування. Приймається! Отже, я ставлю пропозицію включення у порядок денний для прийняття рішення проект Закону про освіту щодо харчування і забезпечення харчування дітей (9425). Прошу голосувати. Підтримаємо, колеги! Прошу підтримати. Уважно, колеги, кожен голос! Підтримайте дітей. Голосуємо, колеги, голосуємо "за". Підтримуємо! Голосуємо. Підтримуємо.

Рішення прийнято. І ми переходимо до розгляду проекту Закону 9425. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Але ми голосувати будемо після перерви. Після перерви будемо голосувати! Хлопці, будемо… я обіцяю! Будемо голосувати після перерви. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу голосувати, за скорочену. Отже, входимо в повну процедуру, колеги. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича, будь ласка.

Пане Співаковський, прошу вас до доповіді. Два дні тому ми розглянули дуже важливий закон – Закон про булінг, який ми розглядаємо як закон, який захищає освітнє середовище Зараз ми розглядаємо не менш важливий закон, який повинен забезпечити комфортні умови навчання, роботи наших викладачів, студентів в коледжах, На жаль, Закон "Про освіту" таким чином прийнятий, що його можна по-різному трактувати, особливо пункт 4, який стосується непрофільної діяльності. В рамках цієї непрофільної діяльності сьогодні прокуратура фактично ліквідує всі угоди на харчування, бо 99 відсотків технікумів і коледжів не організує власне харчування – це зрозуміло, в штатний розпис вписати поварів, офіціантів і так далі, ну, просто нема сенсу, тому це робиться як аутсорсинг. Практично всі університети згідно ліцензійних умов зобов'язані мати і забезпечити харчування, це ж стосується і медичних послуг. Тому спеціально учора Комітет з питань науки і освіти, я хочу подякувати всім народним депутатам, які приймали в цьому участь: Івану Григоровичу Кириленку, Олексію Олексійовичу Скрипнику, Тарасу Дмитровичу Кременю, Володимиру Михайловичу Литвину, Ірині Мирославівні Констанкевич, – які проголосували за 9425. Дивіться, як він побудований. Він побудований таким чином, щоби забезпечити, з одного боку, можливість здійснення діяльності, але тільки для забезпечення діяльності освітніх закладів. А з іншого боку, для того, щоб забезпечити неможливість зловживань, спеціально виписана норма, яка пов'язана з тим, що власник управління, тобто Міністерство освіти і науки, через відповідні майнові комісії буде давати такі дозволи. Тому це звучить так: "об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти та пов'язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу з урахуванням визначеним органом управління можливості користування державним нерухомим майном в межах законодавства". Таким чином, виставлені всі запобіжники. А з іншого боку, харчування, медичні послуги, проведення заходів культурних, духовних і так далі якраз виписано таким чином, що ми можемо це зробити. Шановні колеги, ми повинні побудувати конструкцію, в якій студентам, школярам буде не тільки безпечно, але і комфортно навчатися і працювати. Це наша з вами відповідальність. Якщо ми цього не зробимо, фактично з лютого прокуратура повністю зупинить ці договори оренди, і це буде означати, що всі університети, коледжі залишаться без харчування, без медичних послуг. Прошу дуже уважно на це поглянути, підтримати рішення профільного Комітету з питань науки і освіти і проголосувати. Дуже короткий текст законопроекту, і тому ми пропонуємо проголосувати не тільки за основу, а і в цілому. Дякую всім за увагу. Я дуже сподіваюся. Студенти, університети, коледжі чекають рішення Верховної Ради. Це буде норма імперативна, і це означає: ніхто з силовиків не зможе втручатись у діяльність наших університетів. Дякую вам усім за розуміння і чекаю на підтримку. Отже, колеги. Лишайтесь на трибуні. Колеги, в нас наступний розділ – це запитання до доповідача, але я пропоную з нього продовжити вже після перерви. Запитання до доповідача. Зараз 12 година. Я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 прошу бути на місці, пане Співаковський. І хто буде мати бажання задати запитання, о 12:30, ми розпочнемо без запізнень о 12:30. Дякую вам. Оголошую перерву на 30 хвилин. Добре, зараз оголошення. Одна хвилина - Унгурян. 11:59:51 УНГУРЯН П.Я. Слава Ісусу Христу! Шановні народні депутати, шановні колеги, я прошу вашої уваги. Шановні народні депутати, зараз в кулуарах Верховної Ради України відбувається унікальна акція до 1030-ліття Хрещення Київської Русі-України. Створюється рукописна Біблія, створюється Біблія, яка пишеться руками українців. В тому числі сьогодні можна залишити свій рядочок із Святого Письма. Зараз у перерві запрошуємо всіх, включно з Головою парламенту, з головами фракцій залишити свій рядочок у рукописній українській Біблії в кулуарах. Прямо зараз у кулуарах чекаємо вас, увійдіть в історію України, української рукописної Біблії. Божого всім благословення! Дякую.

розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про освіту". Ми його включили в порядок денний для прийняття рішення зразу і до перерви виступив перший заступник голови комітету Співаковський Олександр Володимирович. Зараз в нас 3 хвилини запитань до доповідача, і я прошу провести запис на запитання до доповідача, будь ласка.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Ви знаєте, дуже дивне питання таке виникає, коли всі розказують, що цей законопроект направлений на поліпшення чогось там, на харчування забезпечення, ще на щось. Але, ви знаєте, тут треба просто почитати текст закону. Про що він взагалі, зміна ця, точніше, добавлення з частини четвертої? Об'єкти та майно державних комунальних закладів не підлягають приватизації – перша теза, потім щось інше. Тобто воно взагалі з харчуванням не пов'язане. Друге. Що таке об'єкти та майно державних комунальних закладів освіти? Це не є освітні заклади, це не є навчальні заклади, це є майно, яке належить до вертикалі Міністерства освіти. Тому в мене питання. Чому ви забороняєте цим законом, цим законопроектом приватизовувати ті об'єкти майна освітні, які зараз, в яких не проходить і ніколи не проходило навчання: ні вищих навчальних закладів, ні шкіл, ні садочків, нічого іншого і забороняєте фактично приватизовувати занедбані приміщення? Дякую за запитання. Міністерством освіти і науки України. Цей текст проходив відповідну експертизу, і якраз мова йде про бюджетні організації. Як ви знаєте, бюджетні організації знаходяться на утриманні державного бюджету, і тільки Верховна Рада, Кабінет Міністрів України надають ті чи інші дозволи. Коли ми голосували з вами Закон "Про освіту" базовий, ви самі проголосували за те, що не можна вилучати майно. Бо ми знаємо, чим це закінчиться. Якщо тільки ми дозволимо десь щось забирати, то технікуми, коледжі, університети – зразу знайдуться хазяїни, які будуть це забирати. Тому наш закон нічого не забороняє. Він навпаки розширяє можливості для використання майна якраз бюджетних установ для забезпечення навчального, освітнього… …а також процесів, які з цим пов'язані. Бо студент виходить з аудиторії - у нього повинно бути право, більше того, це записано в ліцензійних умовах, вийти попити каву, піти в їдальню зайти в медичний центр, отримати відповідну допомогу. На жаль, сьогодні такої можливості нема. Тому ми і ввели цей пункт 4 в статтю 80. Дякую. Дякую. Писаренко Валерій Володимирович. підтримку нашої освіти. Я від всіх харків'ян і всіх харківських вузів скажу вам, що вже давно очікують на підтримку, дії, які б давали можливість бути більш фінансово незалежними вищим навчальним закладам. Але при цьому хотів би зазначити, що дуже важливо, щоб щоб ці кошти направлялись саме цим вищим навчальним закладам. Хотів задля цього задати вам питання. Чи справді це додаткове фінансування, додаткові можливості підуть на підвищення можливостей вищих навчальних закладів, які отримають право надавати в оренду такі приміщення? І чи зможуть вони використовувати їх для власного розвитку, для розвитку як освітньої бази, так і розвитку товарно-матеріальної бази? Дякую. Дякую за запитання. Дуже правильне запитання. Зразу хочу сказати, як зараз працює формула. Отримує університет відсотків зразу віддає у Фонд державного майна, зразу 50 відсотків. З тих, що залишились, він повинен заплатити ПДФ, тобто податок на додану вартість. Після того, що залишиться, повинен ще заплатити податок на прибуток.

Але всі кошти, які залишаються, дійсно, ними розпоряджається університет або коледж. І взагалі ці кошти зазвичай направляються якраз на поліпшення матеріально-технічної бази університету. ці кошти, дійсно, дуже невеликі. Головне все-таки, на мій погляд, не кошти, а головне все-таки надання сервісу для студентів, бо університет – це майданчик, де капіталізується людина, і вона не тільки знаходиться в аудиторіях, але їдальня їй потрібна, медичні послуги потрібні. Спорт їй… Веде 30 секунд, будь ласка, завершуйте. СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Ні-ні, достатньо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую тоді дуже доповідачу за представлення законопроекту, відповіді на запитання. Ми переходимо до обговорення. Я прошу шановних народних депутатів підготуватися і взяти участь в записі для обговорення від фракцій. Прошу провести запис.

Від Радикальної партії я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я маю велику честь очолювати Наглядову раду Національного педагогічного університету імені Сковороди, найстаріший педагогічний вуз Східної Європи, який я закінчував і тисячі-тисячі педагогів по Україні і колишньому Радянському Союзу. Тому ми підтримуємо законопроект колеги Співаковського, який дасть можливість харчувати студентів, лікувати студентів, і головне, щоб правоохоронні органи не шантажували навчальні заклади і не створювали їм проблеми, щоб професура, викладачі, ректорат займалися навчання студентів, а не відбиттям від загребущих рук правоохоронних органів. Але, шановний колега Співаковський, я хочу звернутися до вас. Цей важливий закон став заручником фракції, в якій ви перебуваєте. Депутати-мажоритарники з вашої фракції сьогодні б'ються за ті крохи з барського стола, які називаються соцекономрозвитком, а в народі називаються хабарі, хабарі на округа. Тому що вони вже собі стелять підстілки на наступні вибори за рахунок коштів платників податків. І взяли в заручники студентів, взяли в заручники виші. Більше того, відновлювати треба харчування не тільки студентів, а в школах відновлювати харчування. Сьогодні для кожної мамочки і таточка, коли дитина йде у школу, голова пухне, де взяти 40-50 гривень, щоб дитині на обід дати, тому що в результаті політики вашої, колега Співаковський, влади мільйони українських сімей не мають чим годувати дітей, у них немає грошей, копійчані зарплати, відсутність роботи, відсутність годувати свою сім'ю. Хто має це робити – держава. Сьогодні фінансують харчування дітей у школах до 4-го класу. А хіба дітки в 5-му класі не хочуть їсти чи у 8-му, чи в 12-му не хочуть їсти? Кожна дитина хоче їсти, а не тільки президентська чи депутатська. І тому ми вимагаємо від уряду внести зміни до бюджету і передбачити державне фінансування харчування українських дітей у школах і в дитячих садках, щоб кожна українська дитина кожний день стаканчик теплого молочка, ложечку українського медку солоденького, а не пальмову олію, якою ви травите народ, і потім люди все життя працюють на аптеку і на лікарню, а мають працювати на добробут власної сім'ї. Яке найбільше щастя кожної української родини? Це коли успішні їхні діти, здорові, навчені і мають перспективу в житті. Сьогоднішня влада забирає в українських дітей перспективу і навіть не годує їх. Ми відновимо харчування діточок у школах, кожна українська дитина буде борщ з м'ясом їсти кожен день, а не раз на рік на Різдво чи на Великдень. Кожна українська дитина буде здорова, освічена і успішна.

"Опозиційний блок", звичайно, буде підтримувати зазначену законодавчу ініціативу, яка спрямована на заборону приватизації та використання не за освітнім призначенням об'єктів та майна закладів освіти, закладів і установ. Через що зазначена проблема виникла? Раніше такої проблеми не було, оскільки норма закону, в принципі Закону України "Про освіту", не дає можливості використовувати не за цільовим призначенням зазначеного майна, але внаслідок недосконалого виконання зазначеної правової норми вказана законодавча ініціатива з'явилася. чинна коаліція, чинна влада допускає можливість зловживання на місцях тими посадовцями, які вони ж самі призначили, вказані правові норми, і необхідно ще передбачити додаткові гарантії недоторканності закладів освіти, звичайно, ми вам в цьому будемо підтримувати, оскільки в першу чергу ми підтримуємо не вас як авторів зазначеної законодавчої ініціативи, а тих вчителів і інших працівників закладів освіти, яких ми не хочемо давати на поруги та зловживання зазначеним чиновникам. Що стосується відновлення харчування діточок, про яких дуже палко, про яких дуже палко так турбуються виступаючі, то хочу зазначити про те, що дотацій з місцевих бюджетів, місцевим бюджетам, які передбачалися з державного бюджету для фінансування закладів державних та комунальних закладів освіти, є невід'ємною частиною тієї бюджетної децентралізації, за яку голосували зазначена коаліція та колишні члени коаліції, які також підтримали відповідну коаліційну угоду. Так от, я хочу нагадати, що в рамках бюджетної децентралізації, так палко розрекламованої колишнім Прем'єр-міністром України, чинним Прем'єр-міністром України, ви самі ж голосували законодавчі ініціативи, які були спрямовані на скорочення видатків державного бюджету на заклади охорони здоров'я, на заклади освіти. І через те відповідно діточки, можливо, і недоїдали. Тому непотрібно тут виходити з лозунгів популізму, а необхідно просто проаналізувати, хто за що голосував. Я та наша фракція "Опозиційний блок" закликаємо до голосування та підтримки вказаної законодавчої ініціативи, і ми виступали спочатку вже проти того, щоб бюджетну централізацію робили за рахунок закладів охорони здоров'я та освіти. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова, від "Блоку Петра Порошенка", народного депутата Оксану Продан. Шановні колеги, я прошу зараз вас об'єднатися навколо цього законопроекту, тому що він виправляє, можливо, помилку, можливо, інше тлумачення наше з вами, тих депутатів, які голосували за Закон "По освіту", в частині роботи їдалень в школах, в університетах. На сьогоднішній момент заборонено подвійне використання приміщень навчальних закладів. І коли голосували в залі Закон "Про освіту", вважали, що це правильно. І це правильно. Але заборона подвійного використання, заборона використання приміщень освітніх закладів не для освіти забороняє одночасно і харчувати дітей в цих приміщеннях. І на сьогоднішній момент багато представників правоохоронних органів читають Закон діючий "Про освіту" як такий, який забороняє здавати в оренду для для їдалень в школах і в університетах приміщення. Без цього законопроекту завтра в усіх школах і в університетах, і в ПТУ позакриваються їдальні, тому я дуже вас прошу. Дві речі, які є в цьому законопроекті, зміни до Закону про освіту. Перше. Ми забороняємо, в будь-якому випадку, приватизувати приміщення освітніх закладів. І це правильно, тому що ми знаємо, як можна використовувати нечесною метою приміщення. Але одночасно ми дозволяємо здавати в оренду для того, щоб працювали їдальні і діти могли харчуватися. Завтра можна внести інші законопроекти, завтра можна прийняти різні рішення, і це буде правильно, на користь дітей. Але сьогодні, якщо ми не проголосуємо цей законопроект, діти з 1 січня залишаться без їдалень в школах, вузах і ПТУ. Тому прошу зараз всіх абсолютно об'єднатися і проголосувати за цей законопроект, а головуючого прошу не допустити його втрати в тому випадку, якщо не буде людей в залі. Дякую дуже. Дякую. Запрошую до слова від фракції "Об'єднання "Самопоміч" народного депутата Олександра Данченка. Шановні колеги, безумовно, потрібно підтримувати цей законопроект, виправляючи помилки попередніх рішень. Але хочу звернути увагу на інше, що давно потрібно долучити до програми розвитку освіти в Україні приватне державне партнерство, за рахунок якого бізнес готовий і фінансувати, і допомагати отримувати прибутки, і за рахунок цієї діяльності фінансувати і вищу освіту, і середню освіту, і професійну освіту. Це є дуже важливим. звернутися до голови комітету пана Співаковського. Ми дуже багато разів про це з вами говорили, і давайте разом створимо той закон, який надасть змогу бізнесу реально співпрацювати через інструменти приватного державного партнерства і наповнювати розвиток нашої освіти і науки. Та ж сама ситуація і з фізичною культурою та спортом. Вибачте, можна гарно годувати, і це потрібно робити, але якщо наші школярі не мають змоги займатися спортом, займатися фізичною культурою, це не додає їм здоров'я. Тому я вважаю, що такі проблеми потрібно вирішувати комплексно, в єдиній програмі розвитку нашої освіти. Ще хочу звернути вашу увагу на наступне. Де-факто розробки наших інститутів за рахунок того, що зараз немає такого приватного державного партнерства, яке б використовувалося для держави і для вузів, для інших закладів, просто витягуються ці розробки, виводяться поза інститути, поза технічні заклади, і на так званих конкурсах стартапів ними користуються взагалі інші, а самі розробники і самі вузи нічого не отримують. Тому я вважаю, що потрібно вирішувати комплексно цю програму, і це основне завдання нашого Кабінету Міністрів. Ось цього потрібно вимагати. А вирішення точкових проблем – це, звичайно, вірно, але немає жодного комплексного підходу, як і взагалі немає стратегії інвестиційного та економічного розвитку держави, а саме з цього повинен Кабінет Міністрів починати свою програму і свою діяльність, і в цьому є у нас проблеми. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Геннадій Кривошея, фракція "Народного фронту". По-перше, я хотів би звернути увагу на наступне. Шановні колеги, ні у назві закону, ні в тексті закону ніде нічого не говориться саме про харчування. Закон говорить певні речі, і давайте звернемо увагу на що: по-перше, на сьогоднішній день кошти, об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Тобто це визначення вже сьогодні є, тобто ми повинні зрозуміти, що це вже працює. Друге. Те, що вноситься авторами, і те, що пропонується, це саме наступне: об'єкти та майно державних і комунальних закладів (звертаю увагу: об'єкти та майно) не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти та пов'язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу з урахуванням визначення органів управління можливості користування державним нерухомим майном в межах законодавства. Про що це говорить? Це говорить про те, що будь-яке майно, яке сьогодні є в закладах освіти, шкіл в тому числі, і учбових різних закладів вищого і середнього рівня, вузів і коледжів, вони можуть бути передані в оренду для проведення відповідної діяльності, якої тут не сказано. Тому я хотів би звернутися до авторів, щоб ми до другого читання чітко визначили, якщо ми говоримо саме про майно, яке майно ми можемо здавати і під які види діяльності. Для чого це: для харчування, якщо ми говоримо, що це має бути для наших студентів чи дітей, для заняття фізичним вихованням. Тобто ми говоримо про те, що саме потребують ці навчальні заклади, а не з метою того, щоб об'єкт передати в оренду, щоб вони займались якимось бізнесом і при цьому в університет нічого не надходило. Тому це велике прохання для того, щоб ми звернули на це увагу. І наступне. Я хотів би, в принципі, звернути увагу на те, що говорять, що на сьогоднішній день є проблема в школах з харчуванням. Люди добрі, на сьогоднішній день всі комунальні органи, і держава, і місцеві органи нормально забезпечують харчуванням. є цей процес. Тому сьогодні втручатися в процес місцевих органів влади - я б не ліз би, для того щоб вони могли повноцінно проводити процес харчування. Якщо потрібно кошти, то це наступне, ми повинні тут приймати кошти для того, щоб Кабмін додатково виділяв необхідне фінансування для забезпечення безкоштовного харчування, наприклад, 1-4 класів. Все інше працює. Тому я хотів би ще раз автора звернути на це увагу, я буду подавати до другого читання правку. Дякую. Дякую. Запрошую до слова від групи "Відродження" народного депутата Писаренка.

Я маю честь представляти у парламенті, напевно, освітню столицю України - місто Харків. У нас є десятки великих навчальних закладів, майже… навчається майже 300 тисяч студентів і проживає в Харкові. І ми відчуваємо те, що потрібно змінювати і в освіті, і в питанні надання додаткових можливостей освітнім інституціям задля того, щоб вони могли нормально працювати, конкурувати у світі. Адже сьогодні, якщо подивитись, молоді люди краще обирають поїхати на навчання в Польщу, в Чехію, в інші, сусідні країни, сусідні країни, задля того щоби там, можливо, залишитися жити, в пошуках кращого життя, а можливо, і у відсутності нормальної, іноді матеріальної бази, а іноді освітньої, задля того щоби будувати для себе майбутнє. Що сьогодні ми розглядаємо? Це, можливо, маленький, але крок задля того, щоби допомогти навчальним закладам отримувати додаткові матеріальні переваги і закривати власні потреби. Якщо цей закон дозволить збільшити матеріальні можливості вищих навчальних закладів, ми повинні тут об'єднатися і його проголосувати. Але це не повинен бути остаточний крок. Я знаю, спілкуючись з ректорами харківських вузів, що перелік питань достатньо великий – це і питання освіти, і питання матеріального стану. В освіті є питання того, що сьогодні студенти майже не йдуть на гуманітарні науки. Ми можемо втратити той потенціал, який сьогодні є в України задля того, щоби стати одним із перших в питаннях ІТ-бізнесу. Студенти не мають нормальної матеріальної бази задля того, щоби вільно почуватися в гуртожитку, сьогодні вузи не можуть нормально отримувати матеріальні і додаткові доходи, не… отримуючи після цього дзвінок або перевірку з прокуратури, де їх починають… виворачувати задля того, щоби вони пояснили якісь невеличкі свої витрати. Нам потрібно чітко зазначити: якщо ця країна турбує політиків, ми повинні надати можливості наступному поколінню, а це означає, що ми повинні турбуватися про освіту, про матеріальний стан сьогодні нашої вищої освіти, середньої освіти, навчальної освіти. І лише ухвалюючи такі рішення, як сьогодні, ми можемо допомогти… 30 секунд, будь ласка. ПИСАРЕНКО В.В. І лише ухвалюючи такі рішення, як сьогодні, ми можемо допомогти освітянам вирішувати власні поточні проблеми. Тому я закликаю колег проголосувати,

Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, я просто закликаю кожну фракцію об'єднатися в одне ціле. Це не політичне рішення, це рішення заради наших дітей – майбутнього нашої країни. Цей законопроект дасть можливість сьогодні годувати наших дітей. На цій трибуні говорив Генеральний прокурор про те, що сьогодні приймати нормальні закони, тому що сьогодні прокуратура, всі силові органи порушують кримінальні провадження повально проти всіх шкільних, вишів... всіх технічних закладів. Тому, коли я був ще малим, приходив в школу, нас годували безкоштовно і на сніданок, і в обід, і в другу зміну і вечеряли безкоштовно. Сьогодні діти не можуть навіть за свої гроші нормально харчуватися. Якщо не наші діти... якщо ми не будемо думати про наших дітей, хто буде думати взагалі тоді? Іноземні, іноземні наші партнери? Тому вимагаю буквально всіх об'єднатися і підтримати законопроект Співаковського з приводу того, що треба все ж таки дбати про майбутнє покоління. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую. Дякую, колеги. Отже, зараз виступи від народних депутатів. А, ще від фракцій не виступали, так? Будь ласка, від "Батьківщини" Сергій Соболєв. Домбровський, будь ласка, підійдіть до мене, Домбровський, Домбровський. 12:59:19 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги! Соболєв, "Батьківщина". Без сумніву, наша фракція підтримає цей законопроект, який дозволяє фактично розкріпостити школи і дати можливість постачати якісне харчування під контролем. Але, на жаль, сьогодні треба вести мову не про законопроекти, а про те, чому валять сьогодні законопроекти. Що сталося з антирейдерським законом? Де зникли половина голосів найбільшої фракції парламенту? Чому вони не голосують? Що буле з наступним законопроектом? Я вважаю, пане Голово, зберіть ключових керівників фракції БПП і проведіть з ними виховну роботу. Розкажіть їм, що таке мова, що таке віра, що таке армія, і чому зникають карточки під час голосувань за ключові законопроекти. Я думаю, що те, що сталося сьогодні в сесійній залі, те, що відбувалося в цій сесійній залі про розгляді Закону про мови, коли весь зал повинен був виховувати найбільшу фракцію парламенту, це є безпрецедентний випадок, далі будуть торгувати питанням недоторканості землі, а це питання стоїть в порядку денному. Я думаю, що моральний клімат дійшов до ручки в цій залі. І якщо сьогодні, а у нас, на жаль, завершується це засідання з результатом, який чекали зовсім інший, я пропоную, якщо немає голосів навіть на такі найважливіші закони, не зривати їх розгляд. Зберіть всіх необхідних представників фракцій, і тільки після цього далі треба продовжувати засідання. Не може ніякий соцеконом, ніякі інші питання ставати заручником, дійсно, найважливіших законопроектів, які стоять сьогодні на порядку денному. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, і я зараз повідомлю, бо було звернення до мене, і повідомлю всі фракції. Увага! Якщо можете, зараз хвилинку мене послухайте, колеги. Після завершення розгляду цього питання… ми включимо в порядок денний сесії 5309 і розглянемо його, і під це будуть голоси, бо я впевнений: ніхто в залі не посміє не голосувати закон, який має історичну вагу. Тому я пропоную не робити жодних перерв, спокійно завершити розгляд цього питання, бути всім на своїх місцях. Я наголошую всім фракціям: через 6 хвилин бути всім на своїх місцях, через 6 хвилин ми включимо в порядок денний і розглянемо. І зараз відповідальність буде всіх фракцій, через 6 хвилин усім бути на робочих місцях і брати участь у голосуванні. Я сподіваюся, всі розуміють вагу і відповідальність цього голосування. Я переконаний, всі будуть голосувати злагоджено, відповідально. І ми сьогодні підтримаємо Українську Православну Церкву, Патріарха Філарета. Давайте просто всі змобілізуємося, і всіх, кого нема, запросимо в залі. І з нами буде Бог, він нам допоможе. Отже, колеги, 6 хвилин на виступи від народних депутатів. Прошу провести запис. І через 6 хвилин усім бути в залі.

Шановні співвітчизники, дорогі українці, колеги! Я б хотів, щоб ви оцінили масштаб цинізму залу парламенту не тільки в частині можливого неголосування за цей надзвичайно важливий законопроект, а взагалі відношення до наших дітей. Друзі, ці партії, які сьогодні рвали горло, тут стояли, тільки не їли ще щоденників дитячих на трибуні цієї Верховної Ради, аби показати, як вони люблять наших дітей і їх батьків, кожного місяця протягом року отримують від держави з кишені цих батьків, від цих дітей майже сімсот мільйонів гривень на свою діяльність. Потім вони на ваші – не на свої, навіть не на свої вкрадені, а на ваші, дорогі українці, гроші вішають бігборди, знімають телеролики і розказують, як вони підняли пенсії, як вони підняли зарплати, скільки вони врятували країну від війни і так далі, і так далі, і так далі. Вони отримують приховану соцеконом від уряду, домовляючись бігати, як мухи, обсідаючи Прем’єр-міністра кожного разу, коли приймається бюджет, обіймаючи, виціловуючи його в усі місця, замість того щоб ці 700 мільйонів гривень віддати нашим дітям. Вони більш ніж у 200 тисяч дітей забирають право безкоштовно їсти, безкоштовно отримувати підручники, безкоштовно отримувати інші послуги від держави. Оця шайка, банда цинічних скотів і скотиняк, зруйнувала українську освіту, вона пустила її під ніж, вона використовує в своїх піарних спекулятивних, принизливих цілях. І вони знову рвуться до українського парламенту. українського вчителя, про українського вчителя, який є святим і найбільш важливішим для нашої країни, бо це фактор нашої конкурентоспроможності. І Україна починається не з кіз, не з корів, не з коней, а з українських лікарів, з українських вчителів, з українських робітників. Україна починається з простих людей. І про простих людей і їх дітей потрібно думати і дбати, аби вони мали гідну зарплату, гідну пенсію. Більше того, вся ця сволота разом з цими коаліціями, опозиціями, урядами за 27 років підвищила в 4 рази мінімум розмір тарифів, ціни газу для українців, туди всунувши ПДВ, ренту, цільові надбавки, "Нафтогаз", "Укргазвидобування" і інші доходи, які вони кладуть собі в кишені. І ви не маєте права говорити слово "діти" і "вчитель", бо ви є вороги українських дітей, вороги української освіти, вороги української охорони здоров'я. Але все дуже скоро зміниться. Нові сили прийдуть до парламенту і наведуть абсолютний порядок і в школах, і у лікарнях, а головне – в українському парламенті Доброго дня, шановні колеги, шановний народе України, ми зараз голосуємо фактично технічний… Я перепрошую, колеги. Відбувся якийсь збій. Увага, увага! Почекайте. Був Кишкар, я перепрошую.

"Об'єднання "Самопоміч" завжди буде підтримувати всі законопроекти, які спрямовані на розвиток системи освіти в Україні. І я хочу сказати два слова про реальну фінансову автономізацію наших українських вузів, насправді ми багато про це говоримо. А, як підтвердив голова комітету, ті гроші, які реально заклади освіти мають за те, що вони в оренду здають свої приміщення, вони половину з них віддають наверх і реально отримують копійки. До чого це призводить? Це призводить до того, що немає мотивації реально нашим закладам освіти співпрацювати з бізнес-структурами, робити для них наукові проекти і робити освіту більш прикладною, науку більш прикладною. Тому ми виступаємо за системний і комплексний розвиток освіти для того, щоб вона була автономною і приносила кошти якраз для наших вищих навчальних закладів, і взагалі для освітянських закладів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Подивіться, кого немає в залі, запросіть. Усі мають бути на своїх місцях. Зараз наступні два виступаючих по хвилині, колеги, по хвилині. Єднак – одна хвилина. І Осуховський передає Левченку – одна хвилина. Шановні колеги, дуже правильна законодавча ініціатива, оскільки від багатьох вишів я чув зауваження і застереження, що попередніми змінами до закону ми суттєво обмежили їх у використанні їхнього майна, яким вже користувалися орендарі орендарі і доходи від цієї оренди були суттєвою часткою доходів до їхніх бюджетів. Але мені не дуже подобається, власне, редакція, яка пропонована законопроектом. Я просив би прийняти лише за основу дану законодавчу зміну і забезпечити, що ми дозволяємо оренду, а забороняємо приватизацію майна навчальних закладів, щоб оренда здавалась на прозорих умовах.

Тобто щоб взяти в оренду майно закладів освіти можна було на прозорих рівних конкурсних умовах, а не було дискреції – освітні чи не освітні цілі. Хто це визначає? Дякую вам. Одна хвилина, Левченко. Колеги, прошу всіх займати робочі місця, заходити у зал. Я знаю, Осуховський передав Левченко. Одна хвилина. 13:10:23 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. От зараз тут протягом півгодини розповідали дуже гарні слова про цей законопроект, як він нібито дозволяє закладам харчування працювати в закладах освіти. Але тепер ми читаємо, що в ньому написано, в цьому законопроекті: "Об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням". Це зараз у діючому законі. А тепер додають: "крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти та пов'язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу…", бла-бла-бла… Вибачте, будь ласка, ви з таким визначенням можете в закладах освіти що завгодно понаставляти: казино, ресторани, магазини, торгові центри – все, що вам заманеться. Якщо ви справді хвилюєтесь про те, щоб студенти, школярі отримали харчування, то пропишіть: для закладів харчування студентів, школярів. Тоді буде чесно. А не те, що ви прописуєте і даєте можливість використовувати державне комунальне майно не за за призначенням повністю. Таке неприпустимо абсолютно. ГОЛОВУЮЧИЙ. І, колеги, ще не всі зайшли. Будь ласка, колеги, заходіть в зал. Ще не всі на місцях, колеги. Подивіться, кого нема, запросить в зал. Наступний – Литвин, 1 хвилина. І ми переходимо до голосування, колеги. Подивіться, кого немає поруч, запросіть у зал. Колеги, не жартуйте! Через хвилину ми переходимо до голосування. Займайте робочі місця. Шановний Голово, шановні колеги, оскільки ми говоримо про освітній процес, я б дуже просив Голову Верховної Ради, щоб він робив зауваження тим людям, в яких словниковий запас, як в Эллочки-людоедки, і вони вдаються до ненормативної лексики. Це перше. І друге. Шановні колеги, ви уважно почитайте цей закон, про що йдеться. Заборонялось використовувати приміщення не за освітнім призначенням. Тобто прокуратура говорить: в їдальні проводьте уроки - і все буде нормально. Зараз записали: для забезпечення освітнього процесу. Тобто для того, щоб був освітній процес, потрібно, окрім всього іншого, харчувати дітей. Як харчують? Це інше питання. Але я погоджуюсь з зауваженням, яке звучало. Давайте запишемо слово "для організації харчування" і приймемо за основу і в цілому, бо не можуть чекати діти, поки тут всі політики виголосять свої маніфести. І останнє. Пане Голово, давайте вже, мабуть, заборонимо, щоб не використовували безкоштовно… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Добре. Дякую вам. Колеги, остання хвилина. Якщо голова комітету підтверджує цю правку, я з нею поставлю на голосування. Можете з місця. Можете з місця. Не пройде - то не пройде, колеги. Будь ласка, одна хвилина голова комітету. І, колеги, всі на місцях, після того ми голосуємо за 5309. Всі на місця, будь ласка. Співаковський. Через хвилину ми голосуємо. Подивіться, голови фракцій, кого немає, щоб всі були на робочих місцях. Будь ласка, Співаковський. Шановні колеги, я розумію всі дискусії, які йшли, і в тому числі ваше зауваження, але почуйте, там чітко написано. От дивіться, от просто ситуація. Ми проводимо турнір, наприклад, змагання проводяться. Приходять організатори, і університет приймає участь також в цих змаганнях. Згідно з законом ми повинні оформити оренду на цей період. А нам кажуть: це, перепрошую, не освітня діяльність, наприклад, змагання з міні-футболу в цьому залі. Описати, шановні колеги, описати все неможливо, тому так і написано, що те, що ти не можеш сам забезпечити, ти залучаєш фактично як аутсорсинг, ти залучаєш їх для того, щоб вони це провели. Окрім того, що вони це проводять, вони ще платять оренду і ще платять ПДВ і так далі. Я не знаю, про що тут йде мова. Але почуйте мене: це є дуже важливим. Не приймете - будете самі приходити в коледжі, в університети і будете чути, коли студентів ви залишите без їдалень, залишите без буфетів, залишите… О.В. Шановні колеги, це не проблема якась там політична чи якась інша, це проблема того, що просто в університетах буде заборонено все, крім проведення занять в аудиторіях. Та дайте можливість студенту вийти з цієї аудиторії і зайти в їдальню! Що ви робите? Я прошу і звертаюся до своїх колег: давайте на ці 10 хвилин забудемо про все і проголосуємо, студенти нам скажуть спасибі. Їх мільйони, і вони будуть вирішувати, хто… Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх займати робочі місця. Я прошу всіх з лож, з кулуарів зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу зараз припинити будь-які політичні дискусії і бути на робочих місцях. Хлопці, не жартуйте, не бавтесь. Верніться з лож на місця.

про внесення змін до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти (№ 9425) за пропозицією комітету прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, хто підтримує.

увага! Тепер наступний в порядку денному: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій. Хочу наголосити, що під час Собору, на якому я мав честь бути запрошений, Патріарх Філарет звернувся з проханням, щоб цей закон, який дозволяє Українській Православній Церкві носити назву "Українській", щоб він був проголосований в українському парламенті. Український парламент розпочав процес надання Томосу. Тому я прошу усіх зараз зайняти робочі місця. Перед українським парламентом історична відповідальність – сьогодні прийняти це рішення. Ми завжди виступали і виступаємо за свободу віросповідання, але ми повинні чітко усвідомлювати, що в церкві, яка має свій духовний центр в країні-агресорі, вона повинна носити назву тієї країни, де знаходиться її центр. Це питання, колеги, історичної ваги і історичної відповідальності. Я впевнений, кожен, хто є українець і український патріот, повинні підтримати це рішення зараз. Я прошу всіх зайти в зал. Пане Володимир! Прошу всіх зайняти робочі місця. Нам дуже відповідальне буде голосування, і я, колеги, прошу всіх в ньому взяти участь. Перше голосування буде - включення до порядку денного для прийняття рішення зараз, щоб ми негайно до нього перейшли. І кожен голос зараз буде мати вагу. І я ставлю на голосування пропозицію

включити в порядок денний для розгляду зараз. Всіх патріотів, всіх українців прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. З Богом! Голосуємо "за"! Голосуємо "за". Голосуємо.

Ви маєте 15 хвилин для того, щоб запросити усіх в зал. Колеги, зараз я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо за скорочену. Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бригинця Олександра Михайловича. Спочатку від комітету Єленський Віктор Євгенович. Я запрошую спочатку Бригинця, приготуватись Єленському. Будь ласка, Бригинець Олександр Михайлович,

я думаю, що всі з ним познайомилися. Ситуація дуже проста. Якщо держава визнана державою-агресором, центр якої знаходиться в державі-агресорі, повинен мати в своїй назві повну назву тієї церкви, якій він підпорядкований. В даному випадку йдеться про те, що якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. От це один пункт. Яким чином визначається ця єдність? Єдність визначається двома паралельними способами. Перший спосіб – це статутні документи самої церкви, яка зареєстрована в Україні. І друге – це документи тієї церкви, яка є в Росії. Якщо в якійсь з цих церков вказано на таку єдність, то тоді спрацьовує цей закон. Церкві пропонується самій перейменувати себе і дати собі назву. Які можуть бути варіанти? Церква може вибрати собі будь-який варіант. Припустимо, російська православна церква в Україні, російська православна церква в Харкові, російська православна церква в Києві – це її право, вони можуть при реєстрації вибрати. Чи накладає це якісь обмеження на церкву? Так, цей закон накладає одне-єдине обмеження на церкву на цю: ця церква, яка підпорядкована державі-окупанту, не має права бути представлена в військових підрозділах і на лінії фронту в військових частинах. Тільки одне обмеження, тільки. Все, інших обмежень немає, вони користуються всіма правами. Чому таке обмеження? Ви повинні зрозуміти, що, по-перше, не завжди можна, щоб представник чужої країни бачив… з якою воює Україна, бачив певні речі, пов'язані… І друга частина. Ми розуміємо, що представник держави-агресора може впливати психологічно на наших воїнів, перебуваючи в в підрозділах, і хотілося б цього не допустити. Сподіваюся, ми одноголосно сьогодні підтримаємо цей закон і виправимо те недорозуміння, яке відбувається сьогодні у назві певної церкви. Слава Україні! І бажаю всім… ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань культури і духовності Єленський Віктор Євгенович, будь ласка. Шановні народні депутати, Комітет з питань культури і духовності розглянув цей законопроект ще влітку 2016 року. Для нас важливим було питання про те, чи не обмежує цей законопроект, з одного боку, свободу совісті совісті і свободу релігійного волевиявлення, з іншого боку, для нас було важливо, чи відтворює цей законопроект, чи допоможе він відтворити справедливість і привести назву релігійної організації в той стан, в якому вона фактично перебуває. Отже, комітет на своєму засіданні 12 липня 2017 року розглянув цей проект і отримав висновки Головного науково-експертного управління, яке висловило низку зауважень вважає, що законопроект за результатами розгляду доцільно відхилити. Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку не знайшов корупціогенних факторів. Міністерство культури України підтримало цей законопроект. Враховуючи зазначене, Комітет з питань культури і духовності вважає за можливе Дякую за увагу. Ігор Мосійчук від Радикальної партії. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Насправді, зараз відбувається день істини, хвилина істини, коли речі будуть названі своїми іменами. Від голосування кожного присутнього в цьому залі зараз залежить не майбутнє тільки української церкви, а майбутнє української держави. Тому що 27 років тернистого шляху через прокляття, анафеми, через побиття на Софіївській площі наша церква йшла до утвердження і до відродження справедливості. Дякуючи Святійшому Патріарху Філарету, дякуючи, Царство Небесне, святійшим патріархам Володимиру і Мстиславу, українська церква є і буде. І буде єдиною помісною Української Православною Церквою. Як би не скавчав "русский мир", наша фракція одноголосно голосуватиме за це рішення. Ми вважали і вважаємо, що в Україні має бути одна мова, одна церква і одна держава, одна Батьківщина – це Україна для кожного українця. І кожен зараз в залі має знати, що, тиснучи на зелену кнопку, він стріляє в "русский мир", він знищує "русский мир" в Україні. Смерть "русскому миру". Слава Україні! Героям слава! Від "Народного фронту" до слова запрошується Сергій Висоцький, один із ініціаторів звернення до Патріарха Варфоломія. Будь ласка, пане Сергій. 13:27:01 Близько двох тижнів тому я мав спілкування, ми пили чай з одним протестантським пастором з американців. І виявилося, що цей чоловік, який служить в Україні, для українського народу, підтримує нашу незалежність і суверенітет, знав, особисто особисто знав людей, яких російські найманці на Донбасі, протестантських пасторів, вбили ще в 14-му році. Він розповідав мені подробиці їхнього життя, їхнього служіння. Україна – не Росія. І навіть коли ми стикаємося з російською агресією, з російською інформаційною та духовною агресією, ми не можемо використовувати ті методи, які використовує Росія: ми не вбиваємо, ми не забороняємо, ми не заарештовуємо. Ми надаємо можливість усім людям сповідувати ту релігію, яку вони хочуть, і йти до тієї конфесії і тієї церкви, до якої вони звикли йти. Але при цьому кожній церкві, навіть путінській церкві, навіть церкві, патріарх якої був присутній на РНБО Росії щодо розгляду українського церковного питання, навіть церкві, патріарх якої був на останній колегії Міністерства оборони Росії як повноцінний член, навіть до тієї церкви ми повинні мати толерантність. Але ця церква повинна поважати українську суверенність і українську незалежність. Якщо людина хоче йти до московської церкви, вона мусить розуміти, що вона йде до російської православної церкви в Україні. Не до Московського патріархату, не до української церкви, а до церкви, патріарх якої діє проти нашої державності. Ця людина, потрібно, щоб вона це розуміла, потрібно, щоб вона бачила це в документі, статутах і потрібно, щоб вона бачила це на "вывеске". Тому перейменування російських приходів в російські приходи, перейменування так званої "української церкви" на "російську" – це нормальний шаг по захисту нашої незалежності. Дякую. Шановні колеги, я хочу, щоб ми заспокоїлися, тому що все уже сталося. Томос ми отримали, маємо свою, незалежну ні від кого, самостійну православну церкву в Україні. І його Всесвятість Патріарх, коли вручав цей Томос, чітко сказав нам, українцям: Української Православної Церкви Московського патріархату в Україні уже не існує. Тому нам з вами сьогодні треба зробити просто практичні речі: речі назвати своїми іменами і правильно розставити акценти. Те, що ми говоримо, що капелани і священики російської православної церкви, яка від сьогодні по факту працює поки що в українській державі, дійсно не мають права здійснювати богослужіння, тому що вони не служать українській державі, а вони служать державі, яка є агресором – Російській Федерації. Тому давайте заспокоїмося і спокійно приймемо виважене рішення. Українці цього чекають, тому що вони чітко хочуть розмежуватися: де українська церква, українська держава, українська земля, а де російська церква, Російська Федерація і наш агресор. І наше з вами право законодавчо це закріпити. Дякую. Робимо правильний історичний вибір. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Скорик Микола Леонідович. Будь ласка. Народний депутат Скорик, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, шановні громадяни України! Я хочу з цієї високої трибуни звернутися до всього залу, до всіх, всього депутатського корпусу Верховної Ради України з проханням не підтримувати даний законопроект, не підтримувати з двох причин. Цей законопроект є виключно частиною передвиборчої кампанії Президента Порошенка: "Віра. Армія. Мова." – і більше нічого. Крім того, це є початок серйозного громадянського конфлікту всередині України, тому що цей законопроект призведе до рейдерських захватів майна і землі Української Православної Церкви. Немає ніякої російської православної церкви, є Українська Православна Церква згідно всім документам. Головою Української Православної Церкви є Блаженнійший Митрополит Онуфрій. Все інше – це провокації, це спекуляції навколо церковного питання. Я хочу нагадати… (Шум у залі) Я хочу нагадати шановним колегам, що у нас церква відділена від держави, і все те, що відбувається… Президент брутально порушує Конституцію, брутально втручається у справи церкви, і це бачить весь світ. На сьогоднішній день жодна православні церква з світових православних церков не поздоровила так звану єдину православну церкву, яку зробив Президент. Я хочу звернутися до вас, шановні колеги: давайте залишимо церкві жити своїм життям, а ми живемо, миряни, будемо жити світським життям, не порушувати діюче українське законодавство і не штовхати державу на грань громадянського конфлікту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Іван Крулько, дві хвилини. І від "Самопомочі" Березюк, так само дві хвилини. Будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, які зараз нас дивляться по телебаченню, що ми зараз бачимо в сесійній зал? Ми зараз бачимо, як тріщить по швах "русский мир", і в той же час ми бачимо ренесанс українського православ'я, Володимирового охрещення. Це зараз відбувається. І цей унікальний історичний момент, коли в Україні постає Українська помісна Православна Церква, ввійде в новітню історію України на тисячоліття. Про що цей законопроект, який ми зараз маємо голосувати, і фракція "Батьківщина" його підтримує? Від дуже простий за своєю суттю. Він говорить про те, що кожен український прихожанин, який заходить до церкви, він має розуміти, до якої церкви він заходить. Якщо це церква українська, то вона має називатись… носити назву "Православна Церква України". Якщо це православна церква російська, то вона має називатися "Російська православна церква в Україні". І це буде справедливо, мабуть, коли кожна людина свідомо буде робити свій вибір, куди йти і як молитися. Це і є свобода совісті. Це і є вільне волевиявлення. Це і є вільне віросповідання. І тому ми будемо підтримувати, щоби не окозамилювали очі українцям в черговий раз, а щоби врешті-решт кожен робив завжди свій свідомий вибір. Але найголовніше в нинішніх умовах, таких, з одного боку, історичних, а з іншого боку, дуже драматичних, щоби в нас не було насилля. І щоби кожен українець відчував себе у безпеці, і щоби кожен приход розумів, що це церква буде там, де вирішить сам приход. Тому, безумовно, ці законодавчі ініціативи, які зараз є, їх треба підтримати, поставити крапки над "і", і, знаєте, трошечки в домовину "русского мира" забити гвіздочок. Дякую. Слава Україні! Від фракції "Самопоміч" до слова запрошується голова фракції Олег Березюк. Будь ласка, пане Олег. "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі". І так вже є, і так буде далі. Російська тиранічна держава, колоніальна держава використовувала церкву як інструмент вбивства і переслідування, вбивства справжніх віруючих людей. Проти цього протестували вже в 70-х роках протестанти. Проти цього протестували і повстали греко-католики, проти цього протестували і повстали православні, і сьогодні є ренесанс Української Православної Церкви, і все це заради сина і матері на землі своїй. Сьогодні час, коли ми з вами маємо назвати все своїми іменами. І сьогодні ми це зробимо заради любові до власної матері, до власного батька, до власних дітей. Мільйони не дочекались цього дня, але сьогодні цей скромний день настане, який коштує, цей день і це сьогоднішнє голосування коштує мільйонів життів, які були заплачені за цей сьогодні день. Він відбувся. І в нашій хаті буде наша правда, наша воля, бо це українська земля, на якій можуть жити всі, хто приходить в нашу хату з волею, правдою і любов'ю до людини, бо це є святе. Отже, колеги, від всіх фракцій виступили. Через одну хвилину ми переходимо до голосування. Я прошу усіх народних депутатів зайняти робочі місця. Я прошу голів фракцій подивитися, кого нема, прослідкувати. Це історичне голосування. Через хвилину ми будемо голосувати. Я прошу усіх вийти з лож і зайняти робочі місця. Від позафракційних до слова запрошується Віктор Кривенко, одна хвилина. І через одну хвилину, колеги, історичне рішення, всі мають бути в залі, всі мають брати участь в голосуванні. Прошу всіх заходити в зал. Кривенко, одна хвилина, і голосуємо. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Чому так біситься "русский мир"? Тому що сьогодні настає кінець їхньої брехливої концепції про "Третій Рим". На сьогодні… в 90-у році рухівці встали зі свого з'їзду і пішли захистили Софію Київську від Патріарха Алексія, коли вони хотіли захопити Софію і там був би Московський патріархат. 17 квітня ми вивели людей під Верховну Раду. Я дякую всім, хто виходив на сцену і коли ми проголосували звернення до патріарха. 8 травня 16-го року єдиний, хто не встав на хвилину вшанування по нашим воїнам загинувшим, був Онуфрій і ті, хто були з ним. Дітей не відспівували! Подивіться, їхній патріарх Кирил на колегії Міністерства оборони Росії в цьому тижні в першому ряду сидить. Це абсолютно частина державної російської машини. Як знищили патріархію в 1721 році, так фактично її і не відновили, коли Петро І створив Синод, і церква стала частиною держави, …стала міністерством порятунку душ. Вони 140 років були у схизмі з 1448 по 1589 рік. І сьогодні, коли ми маємо канонічну церкву, коли вони з своїм Синодом розірвали євхаристійне спілкування з Константинополем, з нами, на сьогодні вони відривають своїх віруючих від можливості здійснення таїнств на території України. Ось їхня ціна, ось чому вони так біснуються. І ми побачимо цим голосуванням, хто українець, а хто – ні. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти з лож. Колеги, більше 300 років ми чекали своєї церкви. Більше 300 років покоління українців мріяли про українську церкву. Зараз ми маємо шанс прийняти рішення для підтримки нашої церкви. Тому я прошу всіх приготуватись до голосування і бути на робочих місцях. Я кілька разів повідомляв про те, що ми вже переходимо до прийняття рішення. І це рішення, це рішення ширше, ніж релігійне. Це питання безпеки і оборони нашої країн, щоб українська ідентичність і українська сила духу була сильнішою і змогла перемогти ворога. Тому, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України або тимчасово окупувала частину території України за основу і в цілому. Голосуємо. Підтримуємо, всі патріоти-українці! З Богом! Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Я вітаю український парламент. Я вітаю українську церкву з великою сьогоднішньою перемогою України в українському парламенті. Як би не біснувався "русский мир", український парламент по надважливих речах об'єднується, згуртовується і голосує разом. Велика честь і хвала усім фракціям, усім народним депутатам, які підтримали це рішення! Колеги, я хочу оголосити. Зараз дві фракції – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" – оголошують, просять перерви. Таким чином, рішення прийнято. Я вам повідомляю: рішення прийнято. Не біснуйтесь! Бо мені доведеться вас перехрестити просто, вигнати біса із залу. Закон прийнятий. Я це оголосив публічно. Отже, колеги, зараз згідно рішення двох фракцій перерва.

Я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву. І прошу зупинити, зупинити конфлікт. Старший по званню, зупиніть конфлікт. Зупинили конфлікт. В парламенті українському не можна битися, не можна поводитись незаконно. Отже, побратими, зупиніть конфлікт. Конфлікт зупинено. Ранкове засідання оголошую закритим. О 16 годині всіх прошу зайти в зал для продовження нашої роботи. Колеги, вітаю всіх! Зупиніться, Ігорю! Прошу зупинитися. Дякую, колеги. Ще раз вітаю з важливим і великим рішенням. Вітаю вас, колеги! Не затьмарюйте його конфліктами. Вітаю всіх, колеги! О 16 годині всіх чекаю в залі.